Hvala na Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Pjer Šimunović državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se preciznije regulirati jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu. Izjednačuju se uvjeti za kandidate i kandidatkinje, a isključuje se prijem osoba koju su vojnu obvezu regulirale civilnom službom, te se kao uvjet za prijem u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu, određuje i da je osoba odslužila vojni rok u Republici Hrvatskoj. Vojnicima kao kategoriji djelatnih vojnih osoba primljenih u službu po ugovoru, predlažu se omogućiti da se profiliraju u dočasnika u vremenu sve do istka drugog ugovora o službi. Time bi se povećala njihova motiviranost i pozitivna konkurencija, poglavito stoga jer bi time moglo biti obuhvaćeno i jedno ili više sudjelovanja u mirovnim operacijama prije prevođenja u čin dočasnika. Predloženim izmjenama i dopunama pored redovnih uvjeta omogućilo bi se i prijem na časničku dužnost onih osoba u sustavu Oružanih snaga dočasnika, vojnika i državnih službenika koji ispunjavaju ostale uvjeta za prijeme, osoba s višom dobnom granicom nego što je to kod osoba koje u vojnu službu ulaze prvi puta, osobe s tržišta rada, kadeti i stipendisti. Te osobe dobro već poznaju vojni sustav, vojnički su izgrađene zbog čega nije potrebno u jednakoj mjeri ulagati u njihovu dodatnu edukaciju i osposobljavanje kao kod drugih kandidata. Krajnjim pomicanjem dobne granice kao uvjeta za prijem na časničku dužnost, osoba iz sustava Oružanih snaga Republike Hrvatske dodatno bi se stimuliralo postojeće osoblje za daljnje školanje i usavršavanje čime bi se poboljšala i ukupna kvalifikacijska struktura osoblja. A uz to poštivale bi se odredbe koje propisuju standarde profesionalnog razvoja. Predloženim izmjenama odredbe Zakon o službi u Oružanim snagama u Republike Hrvatske usklađuju se s odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Te se Zakon o službi Oružanih snaga Republike Hrvatske usklađuje i sa Zakonom o tajnosti podataka. Predloženim izmjenama određeni dio zakona se uređuje i u djelu koje se uređuje i u djelu koji se odnosi i na stegovnu odgovornost. Proširuje se broj stegovnih prijestupa na neke nove stegovne prijestupe, a neke postojeće predlaže se izmijeniti. Ovim prijedlogom se dorađuju i mijenjaju određene odredbe od stegovne odgovornosti koje se odnose na zastaru i stegovne kazne. Djelatne vojne osobe koje se na školovanje i druge oblike usavršavanju upućuju u inozemstvo, sada se nalaze u povlaštenom položaju u odnosu na one koji se školuju u zemlji. Također i u određenim drugim situacijama razrješenje od dužnosti, kao što je kod upućivanja u mirovne operacije i misije, statusa bolovanja kao posljedica ozljede na radu ili bolesti kao posljedica službe, djelatne vojne osobe primaju plaću ili naknadu plaće prema dužnosti prije razrješenja. Predloženim rješenjem ovim zakonom izjednačile bi se u pravima vojne osobe koje se na školovanje upućuju u Republiku Hrvatsku s onima koji se na školovanje upućuju u inozemstvo. U končanom prijedlogu zakona u odnosu na tekst iz prijedloga zakona u skladu sa iznesenim primjedbama u raspravi u Hrvatskom saboru, dodane su odredbe kojima se propisuje obveza pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su ovlašteni za vođenje upravnih postupaka ili rješavanje o upravnim stvarima i djelatnih vojnih osoba koje se iz Oružanih snaga Republike Hrvatske raspoređuju u Ministarstvo obrane na poslove na kojima se vodi upravni postupak ili rješava o upravnim stvarima da imaju položen državni stručni ispit. Navedena obveza omogućiti će stjecanje dodatnih znanja koje će im omogućiti lakše i kvalitetnije obavljanje novih dužnosti. U određenim normama konačnog prijedloga zakona podržava se određeno nomotehničko usklađenje i prikladniji izričaj u odnosu na važeće odredbe zakona. Za provedbu ovog zakona osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, smisao ovih izmjena i dopuna koje predlažemo, jest da na temelju iskustva koje smo temeljem temeljem proteklih godina imali steći, a velikim dijelom su povezane uz proces potpune profesionalizacije Oružanih snaga, uz značajnije sudjelovanje u mirovnim operacijama, te vjerojatno na prvom mjestu završnicom procesa ulaskom u NATO i evo sada ovih nekoliko mjeseci našim djelovanjem u NATO-u. Na temelju tih iskustava prijedlozi koje iznosimo vama na razmatranje tiču se, usmjereni su na jačanje učinkovitosti, pojednostavljenja nekih procedura i također preciznijeg definiranja nekih nekih procesa primjerice u smislu stegovne odgovornosti kao i uravnoteženiji tretman djelatnih vojnih osoba u smislu njihovog obrazovanja kao i otvaranja što jasnijih i što boljih perspektiva hrvatskim građanima koji se opredijele za službu u Oružanim snagama. Evo gospodine predsjedniče, dame i gospodo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Nakon usvojenog Kako je posljednjim izmjenama Zakona o obrani iz 2007. godine dana mogućnost Hrvatskom saboru da donese odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka i kako je Hrvatski sabor donio takvu odluku bilo je sasvim jasno da je jedna od osnovnih zadaća Ministarstva obrane kao središnjeg tijela državne uprave zaduženog za pitanja obrane bilo pratiti stanje i osigurati kadrovsku popunu i djelatnog sastava ali i voditi stalnu brigu o osiguranju obučenog pričuvnog potencijala, obrambenog potencijala u smislu osposobljenih kadrova. Sasvim je logično da onda Ministarstvo obrane sada predlaže ovom Visokom domu nove izmjene Zakona o službi u oružanim snagama budući da su one rezultat i praćenja stanja i adekvatnog odgovora na kretanja u smislu zainteresiranosti odnosno atraktivnosti vojničkog poziva ili djelatne vojne službe. Predlagatelj ovim predloženim izmjenama i dopunama zakona predlaže preciznije regulirati jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu a to je da je osoba odslužila vojni rok u Republici Hrvatskoj, izjednačuju se uvjeti za kandidate i kandidatkinje a isključuje se prijem osoba koje su vojnu obvezu regulirale civilnom službom ili odsluženje vojnog roka izvan Republike Hrvatske. Ja se osobno nadam da će i prilikom izmjena nekih drugih zakona biti odrađena ona obveza koja je i zamišljena da se jednostavno kao jedan od uvjeta za raspored na određene dužnosti u Republici Hrvatskoj kao uvjet stavi i odsluženje vojnog roka u Republici Hrvatskoj jer na taj način Hrvatska definitivno dugotrajno osigurava osposobljeni i obučeni kadrovski potencijal za možebitnu, za pričuvu i ne daj Bože ikad angažiranje tako osposobljenih kadrova za obranu Republike Hrvatske. Vojnicima kao kategoriji djelatnih vojnih osoba primjenu u službu po ugovor predlaže se omogućiti da se profiliraju u dočasnika po isteku drugog ugovora o djelu čime se motivira rad primljenih vojnika po ugovoru, njima se daje mogućnost da do isteka drugog ugovora dokažu se kao potencijalni, dočasnički potencijal i svakako tu izmjenu treba pozdraviti. pored redovnih uvjeta omogućio bi se i prijam na časničku dužnost onih osoba u sastavu oružanih snaga koji su bili u sustavu Oružanih snaga Republike Hrvatske, nisu imali status djelatne vojne osobe i za njih je predlagatelj ovoga zakona ostavio veću dobnu granicu nego što je to za one kandidate koji bi u djelatni sastav Hrvatske vojske odnosno Hrvatskih oružanih snaga ušli sa tzv. tržišta rada što je svakako za pozdraviti jer je nepobitno da za adaptaciju takvih ljudi koji se već nalaze u sustavu oružanih snaga i Ministarstva obrane treba puno kraće vrijeme nego za ljude koji dolaze izvan sustava tržišta rada. Dakle, predloženim izmjenama zakona pored redovnih uvjeta omogućio bi se i prijem u časničku dužnost onih osoba koje udovoljavaju standardima profesionalnog razvoja a upravo te standarde ovaj zakon prepoznaje i detaljno svojim pravilnicima propisuje. Standardi profesionalnog razvoja koji su u sustavu oružanih snaga odnosno to su kriteriji za kretanje u službi, osobno napredovanje nalaze u sustavu od 2004. godine. U svakom slučaju 2004. su možda bili neki uvjeti i vjerujem da će ih Ministarstvo obrane i dalje dodatno razvijati sukladno profiliranju i daljnjoj profesionalizaciji Hrvatskih oružanih snaga. Profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba ovaj zakon definira da se on odvija neprekidnim usavršavanjem, obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti posebno dužnosti viših od osobnog čina te promicanje u činove bilo vojničke, dočasničke i časničke. Predloženim izmjenama ujedno se odredbe Zakona o službi u oružanim snagama usklađuje sa odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju u dijelu odredbi zakona koji govore o stručnoj spremi kao i o promaknućima u činove. 2007. godine napravljen je

jer kazneni postupak je složeniji postupak složenije procedure i svakako stegovni postupak kojem je cilj da bude brz, pravedan i efikasan ne treba opterećivati vrlo složenim pravilima kaznenog postupka i predlagatelj smatra da je dovoljno voditi po pravilima upravnog postupka. Kažem, to je riješeno 2007. godine. A u ovim izmjenama naravno poslodavac, ovdje predlagatelj broj stegovnih prijestupa, jasno ih definira, uvodi neke nove stegovne prijestupe a i ja to osobno gledam kao novi doprinos daljnjoj profesionalizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izjednačava prava djelatnih vojnih osoba koje se nalaze na školovanju u inozemstvu i djelatnih vojnih osoba koje se nalaze na programima školovanja u Republici Hrvatskoj, to do sada nije bilo tako. Sa ovakvim izjednačavanjem prava u statusu za vrijeme školovanja sigurno se na određeni način daje i doprinos školama i izobrazbi u okviru Hrvatskog vojnog učilišta, prepoznati smo sa zahtjevima i naših prijateljskih susjednih partnerskih zemalja za školovanje na nekim oblicima tu. Prema tome, i mi moramo sami adekvatno vrednovati školovanje koje imamo u sustavu Oružanih snaga i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. U konačnom prijedlogu zakona u odnosu na tekst iz prijedloga zakona u skladu sa iznesenim primjedbama koje su se čule ovdje u raspravi u Hrvatskom saboru vidljivo je da je predlagatelj detaljno razmotrio, doradio i dodao određene odredbe. Kao na primjer, propisuje se tako obveza djelatnih vojnih osoba odnosno pripadnika oružanih snaga koji vode upravne postupke ili rješavaju u upravnim stvarima i osoba koje se iz oružanih snaga raspoređuju u Ministarstvu obrane da imaju položen Državni stručni ispit. Normalno da je to jedan kvalitetan iskorak jer Ministarstvo obrane odnosno djelatnici koji su raspoređeni u oružanim snagama odlučuju o određenim pravima djelatnih vojnih osoba provodeći upravni postupak i sasvim je normalno da je sada taj zahtjev da imaju položen stručni ispit kako nam se eto ne bi događalo da kao u nekakvim davnim vremenima se jedan zahtjev djelatne vojne osobe u ostvarenju njegovog prava odbacuje, meritum se rješava zaključkom što naravno bilo tko tko ozbiljno prilazi tom poslu ne bi to radio. Smatramo da obveza polaganja Državnog stručnog ispita će dati tu dodatnu kvalitetu. U određenim normama predlaže se i određeno nomotehničko usklađivanje o čemu je državni tajnik rekao u svom uvodnom izlaganju. Proces reforme u području obrane podrazumijeva razvoj i to kontinuirani razvoj suvremenih, djelotvornih i dobro obučenih, opremljenih, pokretnih, razmjestivih i …/Govornik se ne razumije./… snaga. Prijem Republike Hrvatske u NATO definitivno je i međunarodna potvrda tome da smo napravili dobar preustroj, da smo napravili kvalitetne i sadržajne reforme obrambenog sustava koje su međunarodno priznate i koristim priliku u ime Kluba Hrvatske Demokratske Zajednice čestitati svim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske koje svojim profesionalnim obavljanjem zadaća predstavljaju Republiku Hrvatsku ne samo ovdje u Hrvatskoj, daju sigurnost građanima Republike Hrvatske ali u svakom slučaju su i vrlo kvalitetni ambasadori Hrvatske diljem svijeta. Vrlo je ugodno slušati izvan Republike Hrvatske o kvaliteti rada pripadnika Hrvatskih oružanih snaga, želim im na tome još jednom čestitati a Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržati će ove predložene Izmjene zakona o službi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a gospodin Ante Kotromanović. Njega nema. Hvala.

kvalitetniji no pravosudni ispit za članove vojno-stegovnog suda obzirom na težinu pojedinih odluka, značaj pojedinih odluka, skidanje činova, udaljavanje iz vojske itd., nismo baš sigurni da se radi uvijek o samoupravnom postupku. Ono gdje jedino molimo vas da nam pomognete u završnom vašem obraćanju da nam kažete nešto vezano uz ono što smo i možemo pročitati na stranici 8. i 13. Gledajte, pri kraju 8. stranice stoji, pomicanje dobne granice kao uvjeta za prijam na časničku dužnost za osobe koje su već u službi dodatno se stimulira navedeno osoblje za daljnje školovanje i usavršavanje čime se poboljšava ukupna kvalifikacijska struktura osoblja u službi. Slično tome je na 13. stranici tekst vezan uz dočasnike. Do sada ste uvijek kod ovakvih zakona se pozivali na NATO standarde. Ne tvrdim da je ovo van NATO standarda ali nam niste dali nikakve parametre koji bi sigurno nam dobrodošli pa dajte nam recite koje su to dobne granice za dočasnike i časnike po pravnoj stečevini NATO-a i glede kvalifikacijske strukture, također bi bilo zanimljivo čuti, ako znate, ako ne možemo kasnije razgovarati o tome. Ali bilo bi jako dobro da kod ovakvih obrazloženja zakona dobijemo i te standarde iz razloga od prije nekoliko mjeseci nadalje mi se moramo vrlo strogo uklapati u …/Govornik se ne razumije./… standarde a ne znamo u biti te granice, te kvalifikacije i sve ostalo što bi trebali znati, barem mi ovdje kada dižemo ruku za određene zakone. Evo samo toliko. Hvala. Državni tajnik gospodin. Izvolite, zaključno. **Šimunović, Pjer** Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Hvala na riječima potpore ovim Izmjenama i dopunama Zakona o službi Oružanih snaga. Nekoliko samo završnih napomena koje se tiču upravo izrečenih sugestija. U NATO-u ne postoje neki jedinstveni standardi koji se tiču uistinu svega, koji bi bili uistinu slični standardima Europske unije koji zadiru puno dublje u funkcioniranje društva i državnoga aparata. Tako da je ovo jedno pitanje gdje ne postoji neki univerzalni standard NATO-a, postoji praksa pojedinih zemalja koji slijedom svojih tradicija, svojih potreba, svoje strukture oružanih snaga tome prilagođuju neke svoje zakone kao što je recimo ovaj koji se tiče sustava vrednovanja, sustava obrazovanja i sustava koji podrazumijevaju dobne granice vojnika, časnika i dočasnika. Već velik dio toga proizlazi iz veličine zemalja, iz njihove tradicije, da li se radi stvarno o velikim silama, o manjim silama prema kojim su onda prilagođene i dobne granice razumije./… ljudskih resursa iz kojih oni uzimaju ljude u oružane snage. U našem slučaju, mi smo, kažem opet iz cijele naše tradicije, a posebno iz načina funkcioniranja i naših iskustava, naučenih lekcija iz proteklih nekoliko godina povezanih na prvom mjestu, kažem sa profesionalizacijom Oružanih snaga,

časnika koji mogu po ovom zakonu biti primani u Oružane snage, ta bi dob po našim procjenama bila 30 godina znači kao jedan trenutak kada možete još uvijek uzimati ljude i formirati ih za časnički poziv u Oružanim snagama. Tako da sve mjere koje su predložene i ovim izmjenama i dopunama idu za time da naš sustav učine što je moguće više učinkovitim i što je moguće na bolji način da vrednuju karijere i na neki način olakšavaju službu u Oružanim snagama. U skladu sa našim proučavanjem i iskustava usporedivih zemalja, naravno na prvom mjestu onih u NATO savezu. Evo, gospodine predsjedniče, dame i gospodo hvala Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici zaključujem 11. sjednicu Hrvatskoga sabora. Raspravili smo 130 točaka tijekom 11.-og zasjedanja a na temelju članka 197. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora sazivam 12. izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora u petak 17. srpnja 2009. 9,30 sati sa dnevnim redom glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda 11. sjednice tj. o rebalansu državnog proračuna i drugim raspravljenim točkama 11. sjednice. Želim vam ugodnu ovu kratku pauzu pa nastavljamo u petak u 9,30 sati. Hvala.